Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието.

От полагащото се време: на Политическа партия ГЕРБ остават 28 мин. и 26 сек.; Коалиция за България имат 11 мин. и 17 сек.;

господин председател. Уважаеми колеги, по отношение на доклада, който вчера ни беше представен от господин Мавродиев, искам да поздравя господин Мавродиев и цялата комисия за професионално направения доклад, който много изчерпателно ни представи картината, която е била при управлението на тройната коалиция. В моето изказване аз съвсем бегло ще се спра на

Това, с което бих искал да започна, може би, би трябвало да бъде финалът на моето изказване, но искам да ви кажа, че от 150 проекта по Оперативна програма „Околна среда”, само 5 от тях са одобрени за финансиране от Европейската комисия. Направете си сметка какъв процент е това от общо представените проекти. Опитът да бъдат вкарани за финансиране проекти, които не отговарят на европейските критерии,

Парите по европейските фондове се предоставят на страните членки и те ги усвояват като одобрението за финансиране се получава на база на анализ не разходи-приходи, а на база анализ разходи-ползи. Ползите са най-различни. Може да бъдат например подобряване страната за живот, намаляване на разходите на домакинства и т.н. Съществуват най-различни критерии, стига те да бъдат доказани пред Европейската комисия. По принцип те не биват отказвани, дори в някои случаи да бъдем новатори в тази област.

когато става въпрос за водоснабдяване и канализация, Европейската комисия счита, че за населени места под 10 хиляди жители, тези проекти не могат да бъдат доказани. Поради тази причина тези проекти не биват финансирани. Оказва се обаче, че въпреки че това нещо се е знаело прекрасно от бившите управляващи – предполагам, господин министър – въпреки всичко са допуснати, предложени са за кандидатстване за финансиране проекти, които са за населени места под 10 хил. жители, а да не говорим, че има места и под 2 хил. жители. Не мога да си обясня по какъв начин бившите управляващи са подходили и защо така хазартно вие сте опропастили времето и възможността да кандидатстват други проекти. Мога да ви кажа, че аз имах удоволствието да работя по проекта, който се финансира в момента в Горна баня. един прекрасен проект. Когато обаче Столична община кандидатства с втори проект, се оказа, че не може да бъде допусната, защото на един град се полагал по един проект. Това беше един измислен критерий от бившите управляващи, за да бъдат спрени проектите на Столична община. Нека да не се отклоняваме в тази насока. Въпреки всичко, факт е, че от 150 проекта вие сте пуснали само 5 проекта, които са приети. Останалите проекти или не са допуснати за финансиране, или ви е било отговорено, че тези проекти трябва да си ги дофинансираме за собствена сметка. Обяснете ми какъв е бил критерият да одобриш проект за финансиране в едно малко населено място с 200 жители? Тук си спомням преди време господин Местан каза, че едното от основанията за допускане на тези проекти – не е казал, че не са европейските критерии, но той каза, че това било да върнем младите хора в населените места. места. Този критерий, ако можем да го наречем критерий, е измислен от вас, просто за да може да се каже нещо, защото другото, което трябваше да кажете, е: „Правим тези проекти в тези малки населени места, за да можем ние да си вкараме нашите фирми, нашите фирми да работят, да усвоят тези средства по някакъв непрозрачен начин и тези пари да се върнат в нас и оттам вече можем да говорим за обръчи от фирми.” По отношение на тези проекти, колеги, искам да ви кажа, че от Европейската комисия нееднократно са изпращани писма за предприемане на допълнителни мерки за гарантиране на икономическата ефективност на проектните предложения. Нищо не е направено. Проектите са останали така. Не са одобрени. Въпреки всичко бившите управляващи са ги предоставяли за оценка и са им били върнати. Извинявайте, не мога да разбера с какви очи вие сте направили това нещо – вместо България да усвои европейски средства, КБ.) Ние ще го направим, но сме загубили ужасно много време. Ужасно много време! Загубихме доверието на европейските инвестиции благодарение на това, че от 150 проекта само 5 са ви одобрени за финансиране.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, това което представихте пред колегите народни представители, пред цялата общественост и пред цяла България относно това, че от 150 проекта само 5 са одобрени и в момента се изпълняват, категорично не отговаря на на истината. Справка – в изслушване на Министерството на околната среда и водите в сряда пред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се представи, че към настоящия момент има договорирани 960 млн. лв. По първа ос са договорирани над 700 млн. лв. Категорично не отговаря на Вашето твърдение, че тук сме си измислили критерии. Критерии никой не може да измисля относно одобряване, кандидатстване и т.н. на проекти. Има си ясни регламенти, ясни критерии, които се одобряват по надлежния ред, съобразно цялата договореност. Регламентите са одобрени съвместно на Комитети за наблюдение с представители на Европейската комисия. Първоначално, вярно е, че имаше обявени процедури за над 2 Вярно е, че е приоритет на страната да изграждаме пречиствателни станции и ВиК мрежи за населени места над 10 хиляди. Същевременно, именно екипът, който в момента – сега не искам да влизам в подробности, но

Всичко, което е одобрено, е на база регламенти, които са одобрени от Комитета за наблюдение. Що се отнася до бележките Ви, че в Горна баня бил одобрен проекта, а втори проект за София не е бил одобрен – категорично не отговаря на истината. Вратите на министерството бяха отворени за всички общини. И в края на мандата аз излязох по bTV и попитах: има ли кмет на община, който да има претенции, относно работата в Министерството на околната среда и водите? Вие коментирате, че в

Благодаря, уважаеми господин председател. Репликата ми е много простичка. Мисля, че това предаване се излъчва директно, нали така? Поне от уважение към хората, които живеят в малките населени места, спрете да атакувате политика, която е била насочена за подобряване на елементарните условия за живот. Уважаеми колеги, в България има все още хиляди населени места, в които не са осигурени елементарни условия за живот: няма канализация, няма вода и инвестициите в тези малки населени места трябва да бъдат продължени и от вас, а не да критикувате предишното управление, че е обръщало нарочно внимание към тези малки населени места. Там живеят хора, уважаеми колеги! И няма нито един проект, който да не е отговарял на критериите на оперативната програма. Вие много добре знаете, че населени места с еквивалент над 2000 жители подлежат на финансиране именно от тази програма, а тези под 2000 – от другата Оперативна програма – „За развитие на селските райони”. Искам да ви предупредя за следното – това, с което завърши и господин Чакъров. След няколко месеца ще ви зададем въпроса, ама ще изчакаме да мине поне една година от управлението ви, за да ни отговорите на простичкия въпрос: За една година колко проекти са разработени по време на вашето управление? Ще ви попитаме: колко от тях са реализирани? И ще видите, че онова, което критикувате,

Да, реплика е към господин Иванов.

Имате право на дуплика, господин Иванов. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Чакъров, когато казахте, че вратите на министерството са били отворени, аз не съм твърдял обратното. Така е, да. Но, пак казвам, от два проекта на Столична община беше одобрен за финансиране и допуснат за кандидатстване само единият. Витошката яка беше отказан. Но нека да не коментираме това. Господин Местан, Вашето бивше управление на тройната коалиция е подало заявка за финансиране на 150 проекта, одобрени 5, единият на Столична община, тоест 4, които вие сте разработили. Това е коефициентът на полезно действие на вашето управление по тази оперативна програма. По отношение на малките населени места, господин Местан, аз не съм твърдял, че не трябва да имат добри условия на живот хората, които живеят в тези населени места. Но тези населени места не попадат в обектите и населените места, които се финансират от европейските средства, защото има изисквания за жители в населените места. Тези населени места се финансират от местните бюджети. По отношение на това колко са проектите, господин Чакъров. Да, наистина има още 32 проекта, които по-голямата част от тях, тъй като са за места под 10 хил. жители, ги прави неприоритетни и по тази причина те трябва да се дофинансират от местните бюджети, а знаете, че при това положение, ако не бъде доказана ефективността от тези 85% по различните програми, които се предлагат за финансиране от Европейския съюз процентът може да стане и на 20%. Питам Ви: откъде ще се намерят останалите пари?

За незапознатите ще поясня, че Бяла книга е документ, в който новото правителство ругае старото независимо за какво. Това ви го казва, може би единственият човек в тази зала, който има участие и в трите Бели книги в нашата нова история. Писал съм, участвал съм в писането на първата, участвал съм в отговарянето на втората, а сега участвам в писането и в отговарянето на третата Бяла книга – такива, каквито са ни познати от началото на 90-те години. Както във всяка Бяла книга, така и в тази има малко тенденциозно подбрани цифри и много неверни изводи. Да видим цифрите, само че истинските: За 2008 г.

Разходи – 25 млрд. 316 млн., при заложени в закона 25 млрд. 371 млн. Многото разходи са такива, че дори не са изпълнени законовите. Финансов резултат – 2 млрд. излишък на касова основа. По ирония на съдбата, въпреки английската поговорка, че „нямат панделки тези пари”, може да се каже, че това са същите 2 млрд., които харчите от края на миналата и началото на тази година. Не искаме благодарност за това, че сме спестили пари, но поне не такива нападки. Ако мога да обобщя за 2008 г. ... Впрочем още два коментара. В Бялата книга се говори за много разходи в края на годината. Затова ще ви кажа следната цифра: Закона за бюджета 2008 г. има разчетени 4 млрд. 300 млн. инвестиции. Към края на м. октомври са разплатени 2 млрд. и 100 млн. Направете сметка! Два милиарда и 200 милиона лева са останали за разплащане през м. ноември и м. декември. Излиза, че съставителите на този доклад пледират ноември и декември да не ги разплатим. Защо, когато имаме свръхизлишък? Как ще обясним това на бизнеса? Вие може би вече разбирате каква грешка направихте миналата година. И ние ли да я направим, още 2008

И за ваше обяснение, през този м. декември 2009 г. знаете ли колко е разходът? Вижте го и след това ще го коментираме! Общо за 2008 г. – годината с най-добрите фискални резултати за целия период от прехода, впрочем, с едно изключение – 2007 г.

ще останат цифри: от 2005 до 2008 г. сме реализирани неизменно излишъци на касова основа от 3 и над 3% спрямо брутния вътрешен продукт. И тогава на този фон днешните политически дебати за разходи ще изглеждат неразбираеми за всички, изучаващи икономическата и финансовата история на страната.

Който и резултат да вземете, вие имате предпочитания към втория, отново ще установите факта, че това е между най-добрите резултати на 27-те страни членки. Вижте какъв парадокс се получава образно казано, отборът ви е на челните места в лигата, а вие казвате, че той за нищо не става. Още малко детайли. Приходите към средата на годината изостават с 2 млрд. и 100 млн. С колко приключихме годината? С недостиг на около 8 милиарда. Сами можете да направите извода през коя половина на миналата година не са събрани повече приходи.

Държавен дълг, виждаме в някои страни съотношения над 100% от брутния вътрешен продукт. Към средата на миналата година, дори и към края на милата година, защото той не е толкова динамичен, е под 15%. Под 15% - показател, с който страната е на трето място между 27-те страни. Бих попитал: в колко области на обществено-политическия живот страната може да се нареди в първата тройка или в първата петица на 27-те страни членки?! Учудващо е защо не проявявате същото упорство в критиките към други сфери, в които твърдо сме на последни места, а говорите за фискалната политика, в която по всеобщо признание сме между най-добрите?!

По това време оценката на Европейската комисия беше 4,5%, а на Международния валутен фонд – 3,8%. Приемам тези критики в доклада като критики към двете водещи институции, които се занимават с макроикономическите прогнози. Липса на антикризисна програма.

Какво критикувате, ако няма антикризисна програма?! Публични инвестиции и икономически растеж. В доклада пише една теза на Института за пазарна икономика, впрочем многократно разпространявана в медиите:

Риторичен въпрос към вас: след като в средата на миналата година публичните инвестиции бяха спрени, какъв е растежът за четвъртото тримесечие? На тези, които не са обърнали внимание, ще им кажа – минус 6,2%. Намаляващи приходи и нарастващи разходи. Вчера господин Мавродиев много амбициозно обясняваше тук как в началото на 2009 г. при намаляващи приходи сме наблюдавали увеличение на разходите. Днес, девет месеца по-късно, вероятно всички вие от управляващото мнозинство разбирате много по-добре различната еластичност на приходите и разходите, защото за първите два месеца на тази година наблюдаваме същото.

През 2005 г. един от първите актове на Министерския съвет беше решение, с което изразходването на свръхизлишъците или допълнителните приходи се регламентира с акт на парламента. Ако предишното правителство е разходвало непрозрачно, бих ви попитал: а по-предните как са разходвали? Знаете ли защо нямаше обществен дебат? Аз съм участвал в някои от по-предишните правителства. Нямаше дебат, защото никой от обществото не разбра, че се разходват допълнителни средства. на Министерския съвет от средата на миналата година. Малко преди изборите било прието популистко ПМС, с което, обърнете внимание, се замразяват заплатите на публичния сектор. Това нещо – преди изборите. Това ПМС беше обозначено като популистко, отменено от новото правителство, за да се върнем към него сега – през м. март 2010 г., и да го приемем по същество същото. Споразумения с Международния валутен фонд. Уважаеми колеги, тук много сте забравили кой в средата на миналата година искаше да сключва споразумения с Фонда и кой не искаше. Като че ли аз бях единственият в страната, упорито обясняваше, че със споразумение с Фонда е най-лесно и че си заслужава усилието да се справим със ситуацията без споразумение с Фонда. Фонда. Видни представители, в това число и на ГЕРБ, но не само на ГЕРБ, говореха обратното – че не можем да се справим без Фонда. И оттук се появиха информациите в световните медии.

Можехте ли да си представите по това време, че след десетина години страната ще има 8 милиарда резерв и дълг под 15% на брутния вътрешен продукт?! За всички останали само ще кажа, че който не оценява това, което има, е обречен да го загуби. Благодаря ви. реплика – господин Мавродиев.

господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Орешарски! Изслушах с интерес Вашия анализ. Вие, както винаги, сте доста добър в цифрите, в интерпретацията на цифрите. Ето обаче една различна интерпретация върху същите цифри. Във вашият бюджет за 2008 г. планираните в консолидирания бюджет за усвояване само от еврофондовете са 3 млрд. лв., а вие сте усвоили 0,7 млрд. лв., тоест с 2,3 млрд. лв. по-малко, които сте компенсирали с плащания от националния бюджет. Съответно част от разходите за 2008 г. са изхарчени под черта. Вчера мисля, че ясно обясних това нещо, нека го повторим за българските граждани, за да го чуят. чуят. Тези пари не са отчетени в бюджета. По такива пера са отишли огромни суми. Няколко примера: 500 млн. лв. в Българския енергиен холдинг,

Нанотехнологичен център – 50 млн. лв. Господа, всъщност това са вашите антикризисни мерки. Тук няма нито една антикризисна мярка. Тези пари нямат антикризисен ефект, нека да ви го обясня достъпно на вас, за да го разберете. (Силен Оттам нататък много е важно да се каже, че вашата методология няма нищо общо с европейската методология, тъй като вие изчислявате вие изчислявате излишъка на база на касова основа. Евростат никога не използва такава методология. Използва начислената основа. Съответно по тази методология вашият излишък е 3%. вашият излишък е 3%. Иначе - 1,8% по Евростат. И на последно място да ви кажа, господа, че тези 4 милиарда, които похарчихте, всъщност са 2 млрд. евро – огромна сума за всяка една държава. Ако тези пари ги имаше Исландия или Латвия, Исландия нямаше да фалира. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Втора реплика Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Орешарски! Вие сте университетски човек и

Тя е събрана тук не, за да води реални дебати и затова отказва да чуе и фактите, и числата. Това е едно съзнание, обсебено от митове. (Реплики от ГЕРБ.) Да, митът за тежкото наследство. Едно митическо съзнание живее в една паралелна реалност, която няма нищо общо с прагматичния език, с който говорите тук. Моята реплика към Вас е леко да коригирате този коректен език и да се опитате с малко по-политически послания да обясните на аудиторията, белким Ви разбере, макар че много се съмнявам. Благодаря. трета реплика – господин Станилов. Заповядайте.

уважавам цифрите, които каза господин Орешарски. Те са верни, но ние тук не говорим за цифрите, ние говорим за краденето. И за разрушението.

народ. Той каза през юни какви са резултатите от вашето управление, каквито и да са цифрите. Цифрите са много добри. Аз не се съмнявам в перфектността и в професионализма на господин Орешарски.

И когато господин Местан говори тук, че аудиторията е безпросветна, защото това каза той, аз също съм от тези безпросветници, дето нищо не разбирам от финанси, обаче, като не разбирам от финанси, защо хората не са доволни и казаха: „Не, идете си, не искаме да ви виждаме!” Защо го казаха? Това трябва да се знае и да се каже тук. Право на дуплика – господин Орешарски. Благодаря, господин председател. Ще използвам репликите на господин Мавродиев, за да ви кажа една от най-големите пропуснати възможности от нашата страна. Това е Нанотехнологичният център, по основаването на който работихме, в това число и аз от чисто финансова гледна точка близо две години, за да привлечем Ай да спечелим доверието на Ай Би Ем, че ние също можем да вземем малко пазарна ниша в този безкрайно перспективен пазар на нанотехнологии. С лека ръка вие унищожихте този център. По моя информация, той вече ще се прави в Румъния, където не водят този дебат дали са ефективни или не инвестиции, които очевидно са ефективни. Плюс това ги отчетохте като разход, а те не са изразходвани. Просто идеята беше зачеркната. Така че не знам защо ги цитирате вътре. Тези пари са в Министерството на финансите в резултат на провален, бих си позволил израза, най-перспективния проект от началото на прехода у нас. Проект във високите технологии, а не в отглеждането на краставици, с цялото уважение към хората, които отглеждат краставици. По отношение на Енергийния холдинг. Ще ви върна два месеца по-назад, когато новото правителство обсъждаше как да не увеличи цените на парното и споменаваше, че, за съжаление, няма ресурс, с който да капитализира Енергийния холдинг и да не допусне рязко увеличение на парното. В 2009 г. нещата не стояха така. Тогава имаше И обяснете на всички хора, които ползват парно, че не е трябвало да капитализираме Енергийния холдинг и цената на парното още в 2009 г. да се вдигне сериозно. А по отношение на Вашите коментарии за касова и начислена основа, очевидно все още не сте разбрали, че има два показателя. Това вече го знаят в Министерството касова основа за миналата година дефицитът е 0,8, а на начислена – 3,9. Вижте каква голяма разлика. Такива разлики имаше и в предишните години. Благодаря ви.

Благодаря Ви, господин председателстващ. Колеги, тук чухме какви ли не лекции, изнесени от БСП – как добре са управлявали. Имам чувството, че сме на Априлския пленум, на който се обсъжда как добре върви страната – напред и т.н.

че за 150 хил. лв. стикери, фланелки, тениски, USB седят в момента в Министерския съвет – в мазето. Това е такава елементарна управленческа немощ, която само вашият лидер може да направи. Искам обаче да повдигна другия въпрос, за който сме се събрали. Това не е въпрос за участието в една комисия, която да бъде следващата – както казва господин Орешарски, този доклад ще мине и ще замине. Като представител на партия „Ред, законност и справедливост” в тази комисия искам нещо да остане и за следващото поколение – да се спре да се краде,

подхвърлили на динена кора, че не знам как ще излезе от тази ситуация. Но това е друг въпрос. Ние му зададохме актуален въпрос тук – защо не сменя второто, третото ниво на местно самоуправление. Сега разбираме, че и то го е излъгало за този допълнителен ресурс, който в момента утежнява икономиката на нашата страна. Господин Мартин Димитров постави един основен въпрос – какво оттук нататък ще правим, колеги. Че досега сме управлявали лошо – това е факт. Всеки трябва да сложи ръка на сърцето и да си го признае. Двадесет години България беше управлявана лошо! Едно от нещата, заради които влязох в тази комисия, е да се помъчим в следващите закони, които са много важни, да направим така, че да въведем целесъобразността на изразходване на средствата. Как да си отговорим на въпроса, че вие целесъобразно сте изразходвали средствата, като са хвърлени средства по нецелесъобразност?! Затова ние от „Ред, законност и справедливост” ще работим в следната посока да направим така, че да вдъхнем нов живот в Агенцията за обществени поръчки. Тя да има възможност да стане страна в спорове, които се водят за нецелесъобразност, в административните съдилища; за да може когато имаме подаден сигнал за нецелесъобразност, агенцията да има възможност да каже своята тежка дума - тази обществена поръчка, която е осъществена, целесъобразна ли е или не. За да може когато административният съд отхвърли дадена обществена поръчка за нецелесъобразност, агенцията да има възможност да сигнализира компетентните органи, Прокуратурата за престъпление по служба на този, който го е извършил. Само тогава ще направим ефективен контрола по обществените поръчки. В този В този доклад аз се сблъсках с феномена „сгазване на обществените поръчки”. Сгазване буквално! Сгазени обществени поръчки във всички тези неща, които бяха изнесени в този доклад. Трябва да си признаем съвсем честно, че вие сте управлявали лошо, но сте вземали пример от предходните правителства. Прави впечатление, че разходите в годините, които предхождат изборите за всичките тези 20 години досега, са били изкуствено завишавани. С каква цел? Това е много ясно – за да може всяка партия, на която й предстоят избори и която управлява, да си подпомогне предизборната кампания. Това е истината за вашето управление. Затова аз смятам, че ние трябва да направим така нашите закони, че да не може да се допуска оттук нататък теч в системата на финансите на Република България. Този Законопроект за обществените поръчки, колеги, който всички много добре знаем, е законопроект, който дава и създава корупционни механизми, създава предпоставки да се сгазват законите. Сега тези законопроекти, които са внесени, доколкото знам са три на брой, не решават основния проблем. На България й трябва нов Закон за обществените поръчки, който да гарантира европейски правила за спазването им. Да може всеки един, който е на отговорен управленчески пост, да изразходва правилно, целесъобразно и законосъобразно средствата на българския данъкоплатец. Благодаря ви за вниманието.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз вземам думата по процедура - по воденето. Господин председателю, на вчерашното и на днешното заседание Вие продължавате да допускате нарушение на Правилника в интерес на управляващото мнозинство. Вчера, когато бяха хвърлени неверни упреци и информация по отношение на инвестициите в Български държавни железници, че, виждате ли, вагоните, които били доставени, не можели да бъдат използвани,

Преминаваме по-нататък. Отново се завъртяхме. ДПС – желание за изказване?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз искам да взема отношение по направения анализ за финансовото управление на бюджета, имуществото и проведените процедури по възлагане на обществените поръчки в Пътната агенция. Периодът съвпада с преобразуването на Фонда „Републиканска пътна инфраструктура” в Национална агенция „Пътна инфраструктура” – това е 8 август 2008 г. Начело на Пътната агенция застава председател, който се назначава от Министерския съвет и се предлага директно от министър-председателя. Сиреч той отговаря пред министър-председателя, както и последният следва да осъществява контрол върху неговата дейност. Другия момент, на който искам да ви обърна внимание. Това е излезлият одит от Сметната палата през м. февруари 2010 г., в който, за разлика от прочетения доклад или резюмето, което ни беше представено, има направени констатации, приети от всички народни представители от всички политически сили. Докато за доклада има обструкции, тук всички са единодушни. Няма да коментирам всички направени констатации. Ще Ще представя на вашето внимание само основните - според мен най-важните. Първо, в Агенция „Пътна инфраструктура” няма създадена система за ефективен вътрешен контрол, която да минимизира рисковете. Второ, правилата за финансово управление и контрол, прилагани в агенцията, са неефективни. На съвместно заседание на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения, по регионална политика и местно самоуправление и по бюджет и финанси председателят на Сметната палата господин Валери Димитров каза следното, цитирам: „Вътрешният контрол, включително и одитът в агенцията, действа неефективно. Откровено казано, той е провал”. тишина в залата! ИВАН ВЪЛКОВ: Трето, не е осъществено и планиране на дейността по поддържане на пътната мрежа съгласно чл. 36 на Закона за пътищата. В посочения период са спрени 40 договора. Изпълнението на тези договори е спряно – на някои нива 70, 80 и 90%. Интересно защо, след като тези договори са спрени поради липса на финансиране, става дума за около 108 милиона, сключвани допълнително други договори?! На този въпрос нямаме отговор. Четвърто, не са защитени и финансовите интереси на самата агенция. Недоумение буди фактът, че са раздадени авансово 9 млн. 700 хил. лв. като аванси по договори с изтекъл срок. За тези средства няма никакви отчетени документи. Пето, не са предприемани никакви действия към неизправни контрагенти по неизправни договори. Като пример мога да ви посоча Областното пътно управление в Разград, където за един и същи пътен участък са сключени три последователни договора. Познайте с кого – с една и съща фирма! Възлага й се работа, която не е извършена с предходния договор. И така – неколкократно, като тази фирма не забравя да си вземе аванс. Съответно към края на одитирания период нищо не е свършено и няма никакви документи. – контролът по изпълнение на договорите не е ефективен. Работата по по-голямата част от тях е приемана и са извършвани плащания, въпреки че изпълнението е било некачествено, а на някои места изобщо не са извършени строително-монтажни работи. Като пример мога да ви посоча Областно пътно управление на Стара Загора, където са сключени двустранни сертификати между фирмата-изпълнител и възложителя. Съгласно одитния екип установените нарушения там са драстични. Не са изградени отводнителни съоръжения, поставени са по-малко пътни знаци и т.н., и т.н. Седмо, вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол за процедурите за възлагане на обществените поръчки не са ефективни. Като обща тенденция преобладават случаите на провеждане на процедури по договаряне без наличие на основание за това. В самите процедури се залагат изключително съмнителни условия. Като пример – има един пътен участък в Крумовград-Студен кладенец-Черноочене, където условие или изискване за допустимост е наличие на собствен офис на фирмата. Ще ви цитирам констатациите на Сметната палата: „Наличието на този показател в методиката е решаващ за крайното класиране в този случай. Този показател дава предимство на спечелилия участник и съответно той печели в тази насока”. Уважаеми дами и господа, изводите са, че управлението в Пътната агенция е било неефективно и формално, бих казал – лошо. Вземаните бих казал – лошо. Вземаните решения, сключените сделки дават основание, меко казано, за съмнение за корупция и за съмнителна нецелесъобразност. Извършените нарушения са системни. Забележете, това не са единични случаи и тук възниква въпросът дали това е било случайно, дали това е плод на неефективната работа, лошо управление или това е направено умишлено.

Нунев. Имате думата, господин Нунев.

сведа на вашето внимание, че Четиридесетото Народно събрание завърши своята работа с една временна анкетна комисия, която не приключи своята дейност, тя беше подкрепена от бившите управляващи и от бившето мнозинство. Аз мисля, че ние с работата си в нашата Временна анкетна комисия на практика практика изпълнихме целта и предназначението на комисията, според действащия правилник. Самите реакции показват, че сме изпълнили основната си задача. Искам само да маркирам най-важните изводи от доклада. На първо място – липсата на контролни механизми, на контролни органи, на контролни дейности. Оценката е, че те са били неефективни или са функционирали не според законовите правила и изисквания. Това е видно от докладите, от одитите на Сметната палата, от одитите на Сметната палата, и от проверките, които са извършени от специално назначените за това комисии в отделните министерства. На практика инспекторатите към отделните министерства са бездействали. Пример за това как трябва да работят тези контролни органи в настоящия момент е Министерството на вътрешните работи, респективно дирекция „Инспекторат” и дирекция

провеждане на процедури за избор на изпълнител, проведени фиктивно; липса на законово основание за обявяване на специални обществени поръчки. Забележете това! Приети оферти за извършване на ремонтни дейности от три до четири пъти над средните за пазара. На следващо място като извод, което прави впечатлениe от доклада, това е даването ход на договори, които не са достатъчно икономически обосновани. Давам пример с такива, които са се случили на областно и регионално ниво. С това показваме, че комисията действително е имала малко по-голям обхват Нормално ли е да бъде реализиран проект на бившето Министерство на държавната администрация за два броя пилони и знамена в осем контролно-пропускателни пункта, които са били заприходени на единична балансова стойност 232 хил. лв.!? Златни ни излязоха тези пилони!

в което държавните решения са мотивирани главно от непосредствените материални интереси на тесен кръг от хора, които са били във властта. Това се казва клептокрация. Преведено буквално от гръцки значи „власт на крадците”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Клептокрацията може да се дефинира като корупция на държавните служители по високите нива, може да се дефинира като дълбоко корозираща злоупотреба с власт, може да се дефинира като заплаха за националната сигурност, като пречка в борба срещу организираната престъпност. И накрая, с реформите, които проведохте, вие генерирахте провеждането на операции „Наглите”, „Октопод”, „Фалшификаторите”, „Медузите” и всички останали, а това е най-голямата антикризисна мярка на правителството. Благодаря Реплики? Няма. Желание за изказване – господин Шопов.

Щеше да бъде от полза, включително и за вас. (Реплики.) Сигурно щяхте да бъдете по-мълчаливи, ако господин Мавродиев беше изчел тези 124 страници заедно с таблиците. И така, както в миналото Събрание правехте, както го бяхте режисирали много ефектно, добре беше тук да имаше един екран и българските граждани да виждаха цифрите, да виждаха фактите, да виждаха наименованията на документите - всичко това подробно в този доклад. Той е първият в 20-годишната история на прехода, който прави опит да се обхване, да се направи една картина за предходното управление. И нека не забравяме, колеги, а и българските граждани, които ни гледат и слушат в момента, че всъщност това са фактите не за последните четири години от управлението, тоест за целия мандат на тройната коалиция, а, забележете, само за последната една година! Всичките тези батаци, всичките тези кражби и цялата тази корупция, всичките тези зулуми са в резултат на последната една година, не на повече.

Те говореха: първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо. Дотолкова стигнаха - до седмо, защото времето не позволява повече. Можеше да се стигне до седемдесетата, до седемстотната и сигурно до седем хилядната

приета по един опис. Това не го направиха. Дано този доклад да бъде нещо подобно и да наподобява това, за което ние ги съветвахме, защото с цифрите, разбира се, се спекулира и ще се спекулира, така както тук спекулират от БСП. Някой от техните министри идва и хвърля ангро страшни факти, цифри, от които едва ли не тази държава цъфти, станала най-после най-после Швейцария на Балканите и този министър има страшни заслуги за прекрасния днешен ден на българина, за неговия живот, за пълния му хладилник, за това, че

тук ще предупредя и мнозинството, пък ще кажа и на опозицията. Така, както

вече създава и вади пострадали от Възродителния процес, както третият им коалиционен партньор – НДСВ, години наред вади царедворци те имат ноу-хау в това и ще го правят и за в бъдеще – ще излизат техни сделки също като партизаните от горите години напред. Такива необезпечени сделки, такива, за които мнозинството ще трябва да плаща. Това ще го видите. Това, което е описано тук, е малка част от онова, което предстои да се разкрива, защото то е страшно много. за което ние в миналото Народно събрание непрекъснато говорехме, непрекъснато предупреждавахме, излиза наяве, но размерите на това бедствие, което виждаме на тези 120 и няколко страници с таблиците предвид на всички изброени документи, са много малко в сравнение с истинската картина, с онова, което все още се крие. С тази реакция на опозицията в момента всъщност те искат да направят всичко възможно да спрат този процес. С този смешен плач - за полицейската държава, за това, че се преследвали, се преследвали, за политическата репресия, се цели да се спре търсенето на отговорност от предишните. Смешният плач на ДПС за проверките – 106 проверки, те били все в техните общини. Разбира се, къде да бъдат?! Проверките ще се правят там и се правят там, където се е крало. Те няма да се правят там, където не се е крало. Те се правят в Кърджали за „Водното огледало”, естествено, те се правят за „Цанков камък”. Наоколо управляват от ДПС, техни са кметовете, така че това е съвсем нормално и съвсем естествено. Проверките ще продължат да се правят там, където има нарушения, където се е крало, и те трябва да бъдат продължени. Тук липсва

БСП като старшия партньор в тройната коалиция. Но аз искам да наблегна и изключително в това отношение да насоча вашето внимание. Тук не по-малко виновен от БСП е и другият партньор – ДПС, който е крал сигурно на човек от политическата си сила, на политик или депутат, или на кмет, или на областен управител, или на министър много повече - сигурен съм, ако бъде мярка и някакъв критерий за това, и от БСП. Не бива да бъде забравен и третият партньор, който като че ли си отиде, отмина в историята, оттече се в небитието – НДСВ. Те Те също са виновни за тази картина на нещата. Ползата от този доклад е в много отношения. Ползата е, че за първи път в 20-годишната история на България, последните 20 години, се търси отговорност от предишни управляващи. Това от „Атака” сме го казвали много пъти че трябва да се търси отговорност от всички управляващи – и предишни, и още по-предишни, и още по-предишни. За съжаление тази отговорност (реплика от КБ) и тези анализи се търсят, този доклад се прави само за последната една година, може да се стигне много, много по-далеч във времето. И това трябва да се прави. Това е много голямата полза, защото досега съществуваше едно непрекъснато замитане на следите. Всеки следващ управляващ не търсеше каквато и да е отговорност на предишните. Имаше едно негласно съгласие – идват едните управляващи и оставят предишните управляващи ей така, без каквато без каквато и да е отговорност. Говори се опозиционно, но като управляващи всичко това, което опозиционно е говорено, се забравя. Важното в този доклад е да има има последици. Не да мине докладът, да се забрави и оттам нататък да няма никаква полза. Затова много важно в решението, което след малко ще гласуваме, е, че този доклад ще бъде изпратен на Главна прокуратура, където да бъде търсена отговорност на виновните лица. Тук много често имаше изблици от страна на определени министри, които се опитваха да минават едва ли не за отличници на предишния кабинет. Такива няма, разбира се. Големи драми правеше бившият министър на транспорта, който прави и сцени тук, на парламентарната трибуна - преди малко видяхте, и като че ли беше толкова гласовит. Но ако неговото управление, неговото министерство дават... Той ме слуша в момента, нека ми отговори. Ако беше толкова успешно, нямаше да се стигне до онази трагична развръзка във влака София–Кардам

знаем за историите, за аферите, за кражбите в БДЖ по негово време, за кражбите на вагони, продадените вагони. Тук ми подсказват. Да, така е, но да не я продължим до безкрайност тази тема. Той, разбира се, ще стане и ще ми направи реплика, но такова е състоянието в БДЖ, каквото е във всяка една от тези сфери, системи,

2008 г. Да, като че ли тук се правеше грешка от мнозинството и за нея се захванаха бившите управляващи, че това не били пари от фискалния резерв. Да, съвсем формално това не бяха пари от фискалния резерв, защото парите от Бюджет 2008 все още не бяха оправени, не бяха вкарани чисто технически, чисто счетоводно във фискалния резерв. Но това бяха пари

до момента има записани трима народни представители за изказване. Ако има желания от групата на ДПС, моля да подадете вашето име, за да можем да направим сметка дали в днешния ден ще бъде направено гласуването.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, вече втори ден дебатираме доклада на Временната анкетна комисия. Чухме различни квалификации за него като „Бяла книга”, чухме квалификации от господин Станишев, включително „Антиутопични разкази” от Джордж Оруел.

и трагично, защото точно БСП - редно е да припомним - е партията, която в битието си като БКП на времето извърши един от първите терористични актове в света, взривявайки църквата „Света Неделя”. (Реплики в КБ.) Хубаво е да припомним това. Оттам нататък точно БКП създаде лагерите в Скравена и в Белене, тоест не уважаваше човешките права и хора загиваха без съд и присъда, включително след Девети септември. Така че, когато БСП говори за нарушение на техните права и едва ли не за някаква репресия, аз си спомням думите на Маргарет Тачър, която казваше, че „когато социалистите говорят за човешки права, това е все едно Чингиз Хан да говори за човешки права”.

Отново ще припомня, че във вашия „отличен” бюджет за 2008 г. има доста странни неща. В консолидирания бюджет от 3 милиарда предвидени еврофондове, има само 0,7 милиарда усвоени. Всичко останало сте доплатили с бюджетни средства. (Силен шум в залата.) В разходите през 2008 г. огромна част от парите са похарчени под черта, тоест вие ги скривате и не ги отразявате в бюджета съвсем съзнателно, така че да не се види, че сте похарчили огромни пари за АЕЦ „Белене”, за „Топлофикация” и за други неща, които нямат нищо общо с антикризисни политики. Това е просто наливане на пари в бездънни ями, без публичен ефект за българските граждани. Излишъкът за 2008 г. вие го отчитате за 3% според вашата кешова методология, която няма нищо общо с Евростат. Евростат отчита през същата година 1,8%. Това е добрата методология, която аз препоръчвам и на настоящото правителство да използва оттук насетне, да забрави за кешовата методология и най-накрая да въведем европейските принципи за методология, господин Овчаров.

Ами как да са точни, когато вие въобще не сте правили прогнози. Вие сте правили „копи-пейст” на прогнозите на Международния валутен фонд и Европейската комисия. Точно за това вашите прогнози са близки до техните, а би трябвало българското правителство да познава много по-добре реалностите в страната, нуждите на българските публични финанси и да сте много по-наясно с тенденциите, отколкото са чужди анализатори, които идват тук за кратко време, за да интервюират различни хора, различни политически партии и да съберат информация за своя доклад. Така че това не ви оправдава, господа бивши управляващи. Господин Станишев вчера ни говори за това как в България нямало фалирали банки. Слава Богу, че е така, защото ако господин Станишев беше реализирал предизборното си изказване пред „Ройтерс” преди да стане премиер, че ще премахне валутния борд, щеше да има отново фалирали банки, както 15-те банки по времето на Жан Виденов.

Това е въпреки вас! Не се дължи на вас! Нека да го припомним още веднъж на българските граждани. Това, че в България няма фалирали банки, е, защото в България нямаше инвестиционни банки с по-различни продукти, предлагани като тези в Съединените щати и Великобритания. Тоест това е късметът на изоставащия, на по-изостаналата и по-консервативната система. В крайна сметка, ако трябва да дадем няколко примера за вашата философия, аз ще ги дам с 3-4 проекта, които са показателни, с което мисля да приключа изказването си, защото оттук нататък цифрите говорят сами за себе си.

на австрийския лобист Петер Хохигер, който, знаете, не е произвел нищо срещу това, освен една фактура и мониторинг на българска преса. Същият този човек е обвинен за укриване на данъци в Австрия.

Господа социалисти, мисля, че господин Овчаров знае къде са отишли те – в празната поляна. Тези цифри говорят сами по себе си, че сте имали безобразно

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да ви върна към смисъла на доклада на комисията, която беше създадена, преди близо седем месеца. Няма съмнение, че провалът през последната година от управлението на Сергей Станишев е един изключително добър повод за предложение за изменение в законовите разпоредби, както и в подзаконовата нормативна база, за да не се допускат подобни рецидиви на такова управление. Заедно с това докладът има за цел рязко да покаже, че е необходимо във всяко едно министерство, в централните ведомства да има действащи контролни механизми, защото ако имаше такива и те си бяха вършили работата, част от тези злоупотреби нямаше да се случат. Едновременно с това българските граждани очакват от този доклад, аз считам, че ще намерят и поне част от отговорите на следните важни въпроси: защо в първите три години от членството на България в Европейския съюз, те не можаха да почувстват ползите от това членство? Защо бяха спрени в края на предишното управление практически всички европейски средства по предприсъединителните фондове и по структурните фондове на Европейския съюз? Защо у българските граждани изчезна чувството, че управлението работи за справедливост в обществото? Обратно, трайно се създаде чувството, че управлението на предишното трипартийно управление работи в интерес на определена група, свързана с тези партии, олигарси и техните кръгове. Защо България се оказа абсолютно неподготвена за кризата, която я връхлетя? Не на последно място, защо ключови държавни дружества се оказаха в много тежко финансово състояние – някои от тях на ръба на фалита? Вчера в своето изказване бившият министър-председател Сергей Станишев нарече подобни дружества кокошки, които снасят златни яйца. Това ми дава достатъчно основание от целия спектър от примери в доклада, каквито примери изобилстват наистина и тази фактология прави доклада особено ценен, да взема един-единствен пример – Националната електрическа компания. Във всяка нормална държава една голяма структура, която се занимава с производство и търговия на електроенергия е силно печеливша. В България на 30 юни в края на трипартийното управление на Кабинета Станишев тази наша структура НЕК се оказа със задължения от 1 млрд. 40 млн. Как няма да бъде с такова задължение, когато на врата й тежаха два воденични камъка? Единият е АЕЦ „Белене”, а другият – „Цанков камък”. За да ви покажа как наистина са били извършвани разхищения с обществени средства, ще ви кажа това, което се е случило в няколко направления по отношение на проекта АЕЦ „Белене”. Когато проектът стартира преди близо шест години, беше заявено, че ще бъде разпродадено имуществото, което се намира на площадката. Беше създадена смесена българо-руска комисия и тя определи, че имуществото струва и може да бъде продадено на сума 296 млн. евро. По-късно на 13 декември 2007 г. с протокол, подписан от тогавашния министър на икономиката и енергетиката, е направена преоценка и стойността е намалена със 100 милиона. Имуществото се оценява вече на 205, а е продадено само за 87 милиона на „Атомстройекспорт”. Аз питам: каква е логиката България да се лиши от близо 220 милиона оценено имущество? Продължавам нататък, как са избирани консултанти и какви суми са им давани на тях?

е подписано споразумение, което определя консултантските услуги на 16 млн. 800 хил. евро. След това е предоговорено и от 16 милиона скача на 70 милиона. Защо? Защото това са държавни средства. Средства на всеки един от нас, които могат да се пилеят по този безобразен начин. Към момента на „Риск инженеринг” и „Парсънс” са платени над 200 млн. лв. – по-точно 102 млн. евро. Заемът, който се взема за строителство на АЕЦ „Белене” от БНП „Париба” – 250 млн. евро, без ясна индикация как ще бъдат изразходвани в рамките на проекта. Какво се оказа? Заемът трябва да бъде върнат при изтичането на петгодишния срок на 21 май 2012 г. в пълния му размер 250 млн. евро, които при сегашното състояние на НЕК е практически непосилна задача. Има нещо друго, което трябва да ви съобщя, че в рамките на три години дотогава НЕК плаща като лихви, единствено като лихви по 67 млн. евро всяка година. Това прави над 200 млн. евро – трябва да ги добавите Кажете ми: при това положение при изтичащите тези стотици милиони евро как може една иначе печеливша компания да бъде печеливша при при управлението, което беше само допреди осем месеца? Няма да пропусна и втория воденичен камък – „Цанков камък”. Само преди два дни министърът на икономиката, енергетиката и туризма заяви, че до края на експлоатацията си „Цанков камък” ще остане нерентабилен. Ще остане нерентабилен, защото когато е договорено построяването на този хидровъзел, той по договор е струвал 216 млн. евро.

защото господин Мавродиев говори за данните, които ние получихме преди няколко месеца. Окончателно „Цанков камък” ще струва 540 млн. евро, и ако сметнете, ще видите, че всъщност разликата е над 320 милиона евро, по-скъпо ще струва този проект, особено строителството на този вече станал прочут път от Девин до Михалково – 20 км 800 м, който ще струва 92 млн. евро, което прави по 4,43 млн. евро на километър цена, която надвишава цената на която и да е магистрала. Това е третокласен път, а магистрала „Тракия” се строи при 2,5 млн. евро на километър. Кажете ми: нима това не са примери за едно абсолютно непрозрачно, непочтено управление, което ние не трябва да допуснем да има рецидив. Ето защо, колеги, апелирам към вас убедено да подкрепите решенията, които комисията предлага на вашето внимание. Благодаря ви. Сега ще подложа на гласуване: „РЕШЕНИЕ по Доклада на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Приема Доклада на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев. 2. Констатациите от сигнали, отнасящи се до непълноти и слабости в законовата уредба, действия или бездействия на изпълнителната власт и администрацията, неподготвеност на прилагащите закона, неработещи контролни механизми, да бъдат обсъдени и съобразени в хода на изработването на проекти за изменения и допълнения на съответните законови норми. 3.